podatak da je oko 10.000 studenata zainteresovano, a da je nekoliko hiljada putem peticije zatražilo da se produži rok za završetak studija, ukazuje da treba uslišiti njihov zahtev. Predlog izmena Zakona, odnosno Zakon o visokom obrazovanju zapravo do kraja školske 2017, 2018. godine i treba ga usvojiti, jer je u interesu studenata i države. Na ovaj način studenti će izbeći dodatne troškove, jer bi verovatno u suprotnom morali da ponovo plaćaju upis, da ponovo plaćaju priznavanje ispita i polaganje diferencijalnih ispita.Siguran ispita.Siguran sam da je jedan broj studenata opravdano bio sprečen da diplomira u jednom razumnom roku, ali mislim da im upravo zbog toga treba dati drugu šansu. Takođe, mislim da produženje roka za završetak osnovnih studija ide najviše na ruku onim studentima koji su proces studiranja doveli do pred sam kraj. Onim studentima koji nisu odmakli dalje od druge ili treće godine fakulteta ovaj produžetak roka neće ništa značiti, odnosno oni od njega neće imati nikakav konkretan interes.Opravdan interes.Opravdan je i predlog izmene Zakona o visokom obrazovanju u delu kojim bi se omogućilo da se studenti koji studiraju po bolonjskom modelu mogu finansirati iz budžeta ako su u prethodnoj školskoj godini ostvarili najmanje 48 bodova. Zaista je mali broj studenata koji tokom jedne školske godine ostvare 60 bodova. To je otprilike nekih 10%. Ako to uporedimo sa studiranjem pre uvođenja Bolonje, odnosno sa starim programom, videćemo da je i tada bio mali broj studenata koji su očistili godinu, kako to studenti popularno kažu, odnosno položili sve iz prethodne godine i upisali sledeću da bi se finansirali iz budžeta. To je jedan problem koji očigledno datira mnogo godina od ranije. Treba ga analizirati i treba naći jedno dugoročno rešenje. Verujem da je naše

periodu.Takođe, smatram da je možda propust napravljen pre nekoliko godina kada su fakulteti jednostavno usvojili bolonjski model studiranja, a da pritom nisu imali ni jedan period adaptacije, da se prilagode takvom modelu.Poštovane modelu.Poštovane kolege, investiranje u ljude, investiranje u obrazovanje je najbolja dugoročna investicija. Ne smemo da zaboravimo da su upravo takvi ljudi, obrazovani ljudi pokretačka snaga jednog društva. Ako već možemo da utičemo na nečiju budućnost, predlažem da utičemo pozitivno i da ovim studentima omogućimo da lakše privedu svoje školovanje kraju. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Jovanoviću.Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović, a neka se pripremi narodni poslanik Žarko Bogatinović. **Miletić Poštovani gospodine ministre, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, danas razgovaramo o Zakonu o visokom obrazovanju, tačnije rečeno o izmenama i dopunama ovog zakona koji je donet još 2005. godine. U međuvremenu je bilo više izmena i dopuna ovog zakona, a dosta tih izmena se odnosilo zapravo na produženje rokova studiranja. Jedna od tačaka i članova koji

studija i ovim članom se tretiraju prava studenata koji studiraju po starom programu, tzv. bolonjskom programu i ovim predlogom se treba produžiti taj rok za dve godine.Razlozi za produženje rokova kao i razlozi za produženje prava studenata za budžetsko finansiranje, kao i za broj bodova kojim stiču pravo za budžetsko finansiranje, što takođe tretira ovaj zakon, nalazi se u tome da najveći broj studenata, predbolonjaca su apsolventi ili su u završnoj fazi studiranja. Svakako da bi dve godine bile realno potrebne da najveći broj tih studenata završi svoje studije.Naravno, studije.Naravno, ne usvajanje ovog predloženog zakona proizvodi mnoge probleme, a ti problemi su pre svega problem ekvivalencije, morali bi da polože programsku razliku koja se ogleda u polaganju diferencijalnih ispita, a opet sa svoje strane bi učinilo da se mnogi studenti vrate unazad na prethodne godine studiranja. Zatim, ne usvajanje ovog zakona, odnosno njihovo prebacivanje na bolonjski proces, na bolonjsku nastavu izazvalo bi problem

a studenti bi ostali u statusu samofinansiranja, bez uslova za korišćenje smeštaja u domovima i korišćenja pogodnosti oko ishrane.Jedan broj fakulteta još uvek nema definisane modele prebacivanja na modele nastave u bolonjskom procesu, tako da je i tu veliki problem. Dalje, nisu svi fakulteti po bolonjskom programu istovremeno otpočeli sa nastavom. Obično početna godina za bolonjski bolonjski proces, odnosno za uključivanje u bolonjsku nastavu bila je 2006. godina. Međutim, ima fakulteta koji su to započeli 2007, pa čak i 2008. i 2009. godine. Ti studenti, koji nisu završili, su danas u najgoroj situaciji, u najgorem položaju.Verujemo položaju.Verujemo da će ovo produženje rokova i ove izmene i dopune svakako učiniti da u naredne dve godine najveći broj studenata završi studije. Više puta je ovo bilo pomerano, ali može se reći da i ovo pomeranje uslova, produžavanje, davanje pogodnosti za studiranje po starom programu ne treba i ne može da ide u nedogled.Ove izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju omogućavaju i veći obuhvat studenata za korišćenje budžetskih sredstava, što znači da time budžet ostvaruje svoju socijalnu funkciju kada je reč o davanju pogodnosti studentima.Podsetiću, iz budžeta danas se finansira danas se finansira oko 28.000 studenata, od toga je na osnovnim studijama 16.000, na strukovnim studijama oko 5.700, na doktorskim studijama 775 Nema mi ne bude zamereno, ali reći ću i to i podsetiću da je sa budžetskim finansiranjem master i doktorskih studija započeto za vreme ministra prof.

ovo pitanje. Naravno, podneli su i drugi. Nemamo sa tim problem da li će naš amandman biti prihvaćen ili amandman neke druge poslaničke grupe, već je važno da se to pitanje i taj obuhvat učini i za ove

doktorske disertacije ili su je već završili i zaista u kratkom roku bi to mogli da u protivnom njima propada mnogo štošta, mnogo novca, mnogo truda i napora, bačeno vreme itd, jer sve je to koštalo istraživanja, prijavljivanje doktorske teze i ocena od strane komisije koja to ocenjuje itd. Prema tome, smatramo da je to zaista potrebno.Takođe, smatramo da ako je neko mislio da ovim izuzimanjem doktorskih studija bi se sprečila inflacija u sticanju akademskih zvanja da to sad sigurno nije mehanizam koji to može da spreči ili pravo rešenje, već su sasvim drugi mehanizmi koji treba to pitanje da regulišu.Konačno ja ću pomenuti još jednu kategoriju studenata, a to su prvi bolonjci koji su upisali 2006, 2007. i 2008. godine i koji sada podležu a taj reupis je sticanje novog indeksa, iziskuje mnogo novca i velike troškove. Znači, mi nismo mogli da podnesemo amandman na član 94. koji reguliše ovo pitanje, jer predmet podnetog Predloga zakona koji danas rešavamo nije taj član 91. Znači, naplaćuju se troškovi reupisa, izdavanje novog indeksa, reupis proizvodi različita prava na različitim fakultetima tako da on važi za Pravni fakultet u Beogradu dve godine, za ekonomski osam godina. Troškovi reupisa se razlikuju od fakulteta do fakulteta.Smatramo, gospodine ministre, da ako već ovo nije rešeno zakonom, a konačno ti studenti mogu da nastave studije ponovnim upisom, znači, ne može se u pravom smislu povući paralela između ovih starih studenata i ovih i ovih bolonjaca, ali u svakom slučaju treba obratiti pažnju na velike troškove koji fakulteti propisuju za reupis. Ako bi to moglo da se snizi, da se primeri današnjoj materijalnoj situaciji studenata mislim da bi oni bili zadovoljni.Poslanička zadovoljni.Poslanička grupa SPS će svakako glasati za ovaj zakon i za ove izmene. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem gospodine Mihajloviću.Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović, neka se pripremi narodna poslanica dr Dijana Vukomanović.Narodni poslanik Žarko Bogatinović nije prisutan.Reč ima narodna poslanica dr Dijana Vukomanović, neka se pripremi narodna poslanica Snežana Bogosavljević Bošković.Izvolite. Zahvaljujem se predsedavajući.Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici ja se sa zadovoljstvom pridružujem sveopštem konsenzusu da ćemo podržati predložene dopune i izmene Zakona o visokom obrazovanju i prosto sam inspirisana početnom rečenicom gospodina ministra Šarčevića koji je rekao da je obavio širok krug konsultacija i da su to sve životne, ljudske priče.To me je inspirisalo da se prisetim poslovice latinske koju je navodno rekao Senek, a koji je rekao – „Ne učimo za školu, već za život“, a šta život u Srbiji danas kaže o studentskom životu, jer ja mislim da smo svi ovde zbog studenata, jer oni su budućnost, oni su mladost. Ako sad pogledamo u prošlost, setićemo se da u bivšoj Jugoslaviji osnovno obavezno obrazovanje je uvedeno pre 65 godina 1951. godine i sad je situacija, ministar će naravno da me ispravi, on zna bolje podatke od mene, da imamo oko jednu trećinu stanovništva koje ima osnovno obrazovanje, oko jednu polovinu stanovništva koje ima srednjoškolsko obrazovanje. Prema podacima, oko 6% odnosno svaki 18 stanovnik ima višu školu, a visoko obrazovanje ima oko 10%.Mi znamo šta je po Strategiji obrazovanja naš cilj, znamo da ulazimo u Evropu, da se upravo u ovo vreme naglašava da Srbija spremna za otvaranje Poglavlja 25. i 26. U izveštajima o skriningu je rečeno da od srednjoškolaca od 46% upisuje visoko obrazovanje.Svi ovde smo iznosili podatke koje su nam dostavili studenti, jer oni su ti koji su zainteresovani da imaju tu diplomu u rukama. Prosto, to će im olakšati zaposlenje, i znamo koliki je problem sa mladim ljudima. Drago mi je što ne mislimo samo na studente osnovnih studija, nego na one koji su upisali master i koji su već i na doktorskim studijama. Dakle, ova država država ulaže ogromni novac za školovanje studenata. Danas se u medijima matematizira da lekari u čije se obrazovanje ulaže i do 12 godina odlaze iz zemlje, dakle da gubimo čak u roku od dve godine skoro dve generacije upisanih, ako je kvota na medicinskom fakultetu 500 ljudi. Oni traže sertifikate dobre prakse da bi mogli da se zapošljavaju u inostranstvu.Kolega Miletić Mihajlović i neke druge kolege su pominjali te podatke koje smo dobili od studenata, da se žale na teškoće ekvivalencije. Nismo govorili o tome koliko smo skupi studentski krediti gde su nosioci tih kredita ili roditelji ili sami studenti, da su to krediti gde su kamate od 10 do 30%, rok otplate je sedam godina.Dakle, to su sve neke strategije snalaženja mladih ljudi koji žele da ostanu u zemlji, koji žele da postanu ne samo akademski građani, nego koji žele da rade i da privređuju. Moje ohrabrenje ministru sa saradnicima i da što više konsultuje studentske organizacije i studente, da što više ide među njih. Sa Sa zadovoljstvom konstatujem da je v.d. pomoćnika ministra na Odboru za obrazovanje već navela da je formirana ili će biti formirana, ako sam dobro razumela, radna grupa od 12 studenata koji će takođe biti uključeni u proces konsultacije izrade pretpostavljam novog zakona o visokom obrazovanju. Neke kolege su stavljale naglasak na akademsku zajednicu, ja se usuđujem da stavim naglasak na studente. Vi imate veliko bogato i životno i radno iskustvo iz rada sa decom, sa učenicima i ne treba ih se nikada bojati. Oni trebaju da budu najviše konsultovani.Gledala sam Akcioni plan i tu su navedeni Ako sam dobro shvatila

čuvenih 60 evropskih prenosivih bodova u stvari svega 10% studenata ispunjava taj uslov i zato još uvek opstaje taj kriterijum od 48%, ali to će evaluacija pokazati. Želim vam uspeh.

Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju je važan, jer njegovim usvajanjem se otklanjaju aktuelni problemi studenata vezanih za rokove završetka studija po započetim programima.Čuli smo, radi se o studentima koji su fakultete upisali 2006. godine, dakle studenti koji do danas iz najrazličitijih razloga nisu diplomirali. Zašto govorimo o studentima upisanim pre 2006. godine? Zbog toga što od 2006. godine je u primeni novi Zakon o visokom obrazovanju koji je inače usvojen 2005. godine, a koji je označio suštinske promene, odnosno uvođenje novog modela visokog obrazovanja u Srbiji, usklađenog sa Bolonjskom deklaracijom.Danas je prilika da se podsetimo da su Bolonjsku deklaraciju potpisali evropski ministri obrazovanja 1999. godine, sa prevashodnim ciljem uspostavljanja jedinstvenog, evropskog područja visokog obrazovanja. Bolonjski proces prihvatilo je 48 zemalja kao osnovu za uspostavljanje jedinstvenog sistema visokog obrazovanja, kao prostor koji će obezbediti lakšu i veću mobilnost studenata, a nakon završetka studija i lakše zapošljavanje stručnih kadrova na jedinstvenom bolonjskom prostoru.Naravno, prostoru.Naravno, cilj je bio i novi viši nivo obrazovanja u sticanju odabranih stručnih kvalifikacija. Sve su to bili razlozi zbog kojih je i Srbija prihvatila ovaj novi model visokog obrazovanja.Za nas dodatan motiv bila je i činjenica da apliciramo za članstvo u Evropskoj uniji i u tom smislu želimo, a imamo i obavezu, da domaću regulativu, domaće zakone u svim oblastima, pa i u oblasti visokog obrazovanja, uskladimo sa evropskim standardima.Naravno, novi zakon koji je označio novi model visokog obrazovanja u Srbiji predvideo je i rok za završetak studija po započetim programima za sve studente koji su fakultete upisali pre 2006. godine. Posle toga, dva puta je produžavan rok. Zadnji put 2014. godine produžen je za dve godine za ove studente koji su dobili ovaj dodatan rok da fakultete završe po započetim programima. Tada je procena bila da je takvih studenata u Srbiji oko 24.000.Takođe, sada se procenjuje da je u protekle dve godine polovina ovog broja studenata uspela da završi studije i da stekne titule akademskih zvanja. Međutim, za tačnije procene ipak treba s obzirom da je prethodno ustanovljen rok istekao tek nedavno, dakle, tačnije 30. septembra 2016. godine. Kao profesor Univerziteta i sama sam svedok da je veliki broj studenata iz ove grupacije svoje diplomske radove branio upravo zadnjih dana septembra meseca, a pred samo isticanje prethodno utvrđenog zakonskog roka.Sve u svemu, nije zanemarljiv broj studenata po starom programu koji su danas zainteresovani za novi dodatan rok. U tom smislu, mi danas ovde u parlamentu razmatramo taj novi dodatan zakonski rok, kojim ćemo pružiti šansu svim ovim studentima da u tom novom dodatnom roku okončaju svoje studije po započetim programima. U tom smislu mislim da je za pohvalu predlog Vlade i resornog Ministarstva da se utvrdi još jedan dodatan i da je to sa strane Vlade i resornog Ministarstva veliki ustupak za naše studente.Ono što želim posebno da istaknem i da naglasim, to je i velika podrška fakulteta, više od 60% fakulteta je podržalo predlog studenata, podržalo je Predlog zakona o kome danas ovde u Skupštini razgovaramo. To je i za isticanje i svakako za za poštovanje, jer fakulteti na ovaj način preuzimaju značajnu odgovornost da obezbede dodatne uslove u smislu organizacionih, tehničkih, ako hoćemo i materijalnih resursa da ovaj novi zakon bude do kraja ispoštovan i da svi naši studenti koji u prethodnom roku nisu uspeli da okončaju svoje studije sada u ovom dodatnom dodatnom periodu to i završe upravo po programima po kojima su fakultete i upisali.Ovo ističem posebno iz razloga što sam, takođe mogu reći, svedok i često sam u prilici da čujem, a i da vidim, jel tako, da naši fakulteti, većina njih već realizuje veliki broj studentskih programa po važećem zakonu i neretko je suočena sa brojnim problemima da održi visok nivo predavanja, visok nivo studija, visok kvalitet da u potpunosti ispoštuje sve ono što je važeći zakon propisao.Iz tog razloga uverena sam da će i naši studenti za koje se danas svi ovde zajedno zalažemo da dobiju produženje roka za završetak studija po započetim programima biti i dodatno motivisani, da će sve ovo umeti da dodatno cene i da će u naredne dve godine zaključno sa školskom 2017/2018. godinom, odnosno 2018/2019. godinom, ako se radi o studentima integrisanih studija u oblasti medicine, uspeti da završe fakultete po započetim programima i da steknu titule, odnosno da dobiju adekvatna akademska zvanja.Predlog zakona koji podržavam to je da i u ovoj školskoj godini cenzus za finansiranje iz sredstava budžeta RS bude 48 ESPB bodova. Na ovaj način takođe Vlada i resorno ministarstvo prihvataju da finansiraju znatno veći broj studenata koji su upisali se na osnovne studije. To je svakako za pohvalu jer znači značajno olakšavanje, značajnu pogodnost za budžete roditelja koji svoju decu danas školuju na fakultetima.Ono što bih još želela da istaknem, o čemu se danas govorilo i što je takođe za pohvalu za nas narodne poslanike, da smo bar po ovom pitanju jednostavno smo saglasni, nema razmimoilaženja, a to je da smo svi nekako za to da zakon se dopuni sa dodatnim rokom i za studente posle diplomskih studija. Mislim da je to jedan dobar predlog.Ovlašćen predstavnik SPS je danas govorio o tome, gospodin prof. Žarko Obradović. Mi kao poslanička grupa u potpunosti podržavamo ovaj predlog. uputili smo amandman. Verujemo da ćemo naići na razumevanje i da će resorno ministarstvo prihvatiti da za studente posle diplomskih studija bude ustanovljen dodatan rok da odbrane svoje magistarske teze i doktorske disertacije. To nije bez razloga iz prostog razloga što smi znamo da su posle diplomske studije zahtevne, da dugo traju, da oni koji su upisali, odnosno prijavili magistarske teze i doktorske disertacije po jednom programu, za njih je izuzetno važno da po tom istom programu te studije i okončaju.Sve što bismo mi sada uradili u smislu da ih upućujemo da upisuju doktorske studije, treću godinu ili da ponovo obnavljaju proceduru za njih bi bilo sasvim sigurno otežavajuće.Nije lako danas steći zvanje doktora nauka bilo kojim naukama da se radi, posebno želim da istaknem da je teško kada se radi o nauci u oblasti, prirodnim naukama, biotehničkim naukama, medicinskim naukama iz razloga što sve ovo zavisi od spremnosti studenata, odnosno posle diplomaca da ulože veliki trud, veliki rad da ispoštuju sve one procedure koje su ustanovljene kroz razne zakone i razne pravilnike.Uz sve to u ovim oblastima vi znate da je izuzetno važan eksperimentalan rad koji recimo kada se radi o biotehničkim naukama, o oblasti poljoprivrede traje više godina. U biljnoj proizvodnji, u oblasti voćarstva, u oblasti ratarstva eksperimentalni rad traje tri godine, u stočarstvu minimalna su dva ponavljanja, a posle toga ide sve ono što znači uobličavanje doktorske disertacije, odnosno magistarskog rada.Pošto vidim da sam previše odužila,

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, moram da na početku kažem da u parlamentu čini mi se danas da imamo jedan pomak u tom smislu jer čula sam neke zaista i konstruktivne diskusije od strane opozicije, dok prethodnih dana zaista svakodnevno kritizerstvo bez davanja bilo kakvih rešenja je ono što najviše prezirem.Od početka zasedanja smo prisustvovali i modnim revijama i performansama i zatim vikanju pojedinih poslanika kao da ovde razglas Skupštini ne radi, naravno i odlascima celih poslaničkih grupa kada saznaju da je TV prenos prekinut od tog trenutka, a sve u cilju da se pokaže da Skupština je spora i neefikasna. Od početka zasedanja Skupštine smo primetili zaista da ona služi za mitingovanje pojedinih stranaka, posebno onih koje su jedva prešle cenzus. Nadam se da od sada kada se danas osetio jedan pomak se to više neće bih Klausa Mozera koji kaže – obrazovanje je skupo, ali je neznanje još skuplje. Danas je bilo dosta diskusije sve u tom smeru koji u stvari govori da je neznanje veliki problem i veliki je problem to što pojedinci sa sve marketingom promovišu se kao veliki stručnjaci, bez potpore u delima. Veliki je napredak u znanju kada znamo već ono šta ne znamo. Već dugi niz godina na mnogim mestima se ne dozvoljava napredak znanja, niti se primaju mladi i ambiciozni stručnjaci da bi pojedinci neke neke svoje pozicije zadržali. Naš zadatak je da pružimo svima koji žele da uče mogućnost u napredovanju, a mlade da usmerimo prvenstveno na razmišljanje, rešavanje problema i preduzetništvo.Ovde je puno pričano uopšte o rangiranju univerziteta. Zaista smatram da posebno Univerzitetu u Beogradu, koji je bio jedan veliki regionalni centar, vratimo taj epitet. Poslovica kaže – ako zažmurimo, nećemo oterati mrak. Prema tome, ako negiramo da imamo probleme, nećemo ni krenuti u njihovo rešavanje.

svi stiču znanje na visokoškolskim ustanovama. Što ono bude kvalitetnije, samim tim, i od najmanjih nogu pa nadalje će ti vaspitači, profesori biti kvalitetniji u prenosu znanja svojim

ovim izmenama zakona, ali bitno je reći da treba usvojiti još niz zakona koji sistemski regulišu visoko obrazovanje i ne samo to, nego pojačati kontrolu njihove primene. Zakoni zaista mogu biti savršeni, ali ako se ne primenjuju onda je to problem. problem. Ovu promenu Zakona o visokom obrazovanju smatram kao jednu od niza neophodnih za popravku sadašnjeg stanja u visokom obrazovanju.

se zalažem da studentima na osnovnim studijama, kao i postdiplomcima upisanim po starom planu i programu, znači pred bolonjskim programima, da im se produži rok završetka studija do školske 2017/2018, tj. 2018/2019. godine.

sa magistarskih studija i retrogradno vraćanje unazad, čega smo svi svesni i više puta je bilo diskusije danas o tome.Da takođe još jednom istaknemo da postdiplomci, magistranti i doktoranti su već mnogi zaposleni u nekim od ustanovama visokoškolskog obrazovanja, tako da mnogima ističu rokovi za zvanje asistenta i ukoliko ne nastave školovanje, dolaze do toga da ostanu bez posla. Naravno, treba se pozabaviti i uzrocima i razlozima zašto toliko dugo studiraju i zašto im je toliko potrebno vremena da privedu studije kraju.Investicije u znanje plaća najbolje kamate, rekao je Bendžamin Frenklin. To mislim da naš ministar i uopšte ministarstvo i Vlada odlično znaju. Zato je na samom početku velika pažnja posvećena tome. Nadam se da ćemo dosta diskutovati, pošto sam u Odboru za obrazovanje, jako mi je drago zbog toga, šta još treba promeniti. Zato ovo smatram prvim korakom.Želim lično ministru da zahvalim zato što je došao u Mladenovac povodom jednog projekta koji smo preko Republičke kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u Osnovnu školu „Sveti Sava“ u 23 miliona, iako je SNS na vlasti na vlasti u Mladenovcu od jula meseca, taj projekat je video svoj završetak. Svi su zaista bili zadovoljni i srećni. Iako je postojala mogućnost da i prethodna vlast još od 2014. godine ali ili nisu imali volje, želje ili znanja, ali kao što vidite, ministar je došao na završetak radova. Hvala vam puno u ime Mladenovčana. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović. Neka se pripremi narodna poslanica Ana Ćirić. Izvolite. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predlagači, kao narodni poslanik koji dolazi iz obrazovnog sistema, želim podržati izmene i dopune zakona kojim se predbolonjskim studentima omogućava okončanje započetih studija u novom vremenskom okviru.Studenti su najvitalniji deo društva. Mnogi od njih su zajedno sa svojim porodicama uložili mnogo materijalnih i nematerijalnih sredstava kako bi došli do akademske titule. Životni uveti i okolnosti vremena u kom obitavamo većini ovih studenata onemogućili su da u predviđenom roku okončaju studije. Zato im treba dati novu šansu. Takođe smatram važnim iste uvete ponuditi i postdiplomcima i doktorantima, naročito jer su mnogi od njih profesionalnu karijeru i životne prilike prilagodili naučnim poduhvatima u koje su uložili godine truda i istraživanja. Nepravedno je te ljude koji trebaju postati pokretačka snaga društva onemogućiti da okončaju iste prema principima koje su na početku procesa prihvatili. Mi ćemo kao benefit za taj ulog dobiti kompetentne stručnjake koji će znanjem i veštinama vratiti ovaj kredit.Međutim, proces sređivanja obrazovnog sistema ne sme stati na ovim izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Našem obrazovanju su potrebne temeljite mere, neki bi kazali reforme, a ja ću reći treba nam spašavanje obrazovnog sistema, odnosno neophodan nam je novi zakon koji će urediti sve sfere obrazovnog sistema Republike Srbije. Dozvolite mi da u prilog ovoj tvrdnji nešto kažem o obrazovnom sistemu kraja iz kojeg dolazim, koji se verovatno susreće sa najtežim izazovima u ovoj državi.

o korupciji prilikom zapošljavanja u ustanovama predškolskog obrazovanja, kao i u osnovnim i srednjim školama.U Novom Pazaru imamo situaciju da lice sa kriminalnim dosijeom, bez ikakvog stečenog obrazovanja, blisko jednom političaru, ucenjuje direktore škola, izdaje im naloge koga treba zaposliti, a koga ostaviti bez norme, i to isključivo prema dva principa – pripadnost partiji i plaćanju pozamašnih novčanih iznosa za zaposlenje. Postoji čak i utvrđeni cenovnik radnog mesta profesora, nastavnika, učitelja ili vaspitača. Istražni organi imaju određene podatke o korumpiranosti i kriminalnim dosijeima pojedinih direktora škola koji su prema partijskom ključu došli na te pozicije. Zloupotreba učenika u političke svrhe, naročito u periodu izbornih ciklusa, takođe je izražena, naročito je to dugogodišnja praksa u Sjenici i Tutinu.Kako bi se primorale da izvršavaju ove zadatke, školske uprave se suočavaju sa ucenama i pritiscima lokalnih vlasti koje im, ukoliko se ogluše o ove i slične zahteve, ne prebacuju obavezna sredstva za normalno funkcioniranje, što dovodi do začaranog kruga, mita, korupcije i svakog drugog kriminala u kome su žrtve isključivo učenici i savesni i pošteni prosvetni radnici na koje se vrše strašni pritisci.Zato

koje treba poslati nadležne inspekcijske službe, u ove opštine da se uvere u činjenično stanje shodno čijem izveštaju bi se morao napraviti plan ozdravljenja obrazovnog sistema iz koga treba iskoreniti uticaj politike, mito, korupciju i sve druge pojave koje dodatno ugrožavaju ionako krhki školski sistem. Hvala.

prvi stav, govornik može da govori samo o tački dnevnog reda, o kojoj se vodi pretres.Molio bih ako može neko tumačenje, govornik pre mene je govorio četiri ili pet minuta o problemu u osnovnim školama. Ovo je zakon o visokom obrazovanju. Mislim, u jednom opštem smislu to jeste jedna oblast, ali ipak da li može predsedavajući da upozori poslanike da se drže striktno članova zakona o kojima se vodi pretres. Mislim, ja razumem da je tema za svakoga važna ono o čemu priča, ali ipak tačka dnevnog reda je Zakon o visokom obrazovanju.

sa druge strane, rekli ste jedna važna i značajna oblasti, narodni poslanik je u jednom širem kontekstu sagledavao ovu oblast i čitav obrazovni sistem, iskoristio prisustvo ministra i postavio određena pitanja za koja sam smatrao i ja lično, da jesu od izuzetne važnosti i značaja i zato sam mu to i dozvolio. Zahvaljujem.Nastavljamo Zahvaljujem.Nastavljamo dalje.Reč ima narodna poslanica Ana Ćirić. Neka se pripremi narodni poslanik Ljubinko Rakonjac. Izvolite. **Ana Karadžić** Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, ministre Šarčeviću, poslanička grupa Pokreta socijalista Narodne seljačke stranke, i Ujedinjene seljačke stranke, podržaće predlog izmene zakona, jer je u potpunosti interesu studenata, kao i povećanja broja visokoobrazovanih lica u Republici Srbiji.Ove izmene zakona utvrđuju nove uslove kada govorimo o broju SP bodova, te je važno istaći da umanjenje bodova ne utiče na kvalitet studija, da nema finansijske efekte po budžet, jer kako se radi o istom broju studenata koji se finansiraju iz budžeta, a čiji se broj utvrđuje isključivo odlukom Vlade.U cilju poboljšanja razvojnih aktivnosti obrazovanja izuzetno su nam značajni program „Erasmus mundus“ program, koji imaju za cilj da unaprede i podrže razvoj svih obrazovnih nivoa i kategorija, što bih izuzetno pohvalila jeste da od 2014. godine u izgradnji kapaciteta u visokom obrazovanju obezbeđeno je 17 miliona evra, a za mobilnost studenata iz Srbije 16,3 miliona evra. Ovo jeste dokaz da mi pokušavamo da našu decu, naše studente obrazujemo, kako bi se oni kasnije vratili i to obrazovanje isključivo primenili u našoj zemlji.Takođe našoj zemlji.Takođe od velikog značaja i što bih zaista pohvalila jeste informacioni sistem koji je sada da kažemo, uključen u visoko obrazovanje i koji u potpunosti obuhvata sve prihode koje visokoškolske ustanove imaju koje su isključivo njihovi samostalni i oni su konsolidovani u Zakonu o budžetu, što je zaista velika stvar da je sada i to uključeno. To nam je važno što iz toga možemo videti da se zaista i ova vlada i ovo ministarstvo sada bavi na jedan ozbiljan i odgovoran način obrazovanjem kao ključnom oblašću za dalji razvoj Srbije.Kada govorimo o izmenama zakona o studentima kojima se produžava rok za završetak studija, govorimo o njihovom pravu na slobodu da studiraju i obrazuju se tokom celog života. To takođe ne predstavlja nikakve dodatne troškove kada govorimo o finansiranju iz budžeta, jer oni se finansiraju sami iz sopstvenih izvora.Srbiji izvora.Srbiji su potrebni visokoobrazovani kadrovi i ukoliko ovu izmenu zakona ne bismo prihvatili definitivno bi na neki način propustili maksimalno iskorišćavanje sredstava koje smo prethodno uložili u te studente koji su nekada verovatno bili na budžetu, većina njih. Tako da bi na taj način pratili manir nekih prethodnih vlasti, ali zaista ne bih sada ulazila u tu temu, jer se danas konačno svi slažemo oko teme obrazovanja.Samo bih kao bivši član Veća gradske Opštine Voždovac, ovu priliku iskoristila da pohvalim, znam da nije tema, srednje i osnovno obrazovanje, ali definitvno je velika pohvala da je gradska Opština Voždovac od 2009. godine do 2016. godine od kada je SNS i Pokret socijalista u koaliciji na toj opštini, uložila 150 miliona dinara u škole. Uveden je video nadzor u 16 osnovnih škola, sa praćenjem u policijskoj centralnoj stanici, podstaknuta je fizička aktivnost dece izgradnjom tri velike fiskulturne sale u Jajincima, Ripnju i u Zucu, gde nisu postojale sale, rekonstruisani su toaleti o čemu je prethodno kolega danas govorio kao veoma važno, ograđena su dvorišta, postavljene su zaštitne ograde.Što znači da iz svega gore navedenog možemo zaključiti da deca imaju znatno bolje uslove što će definitivno uticati na dalji njihov rad, što će definitivno uticati na bolje preduslove za upis fakulteta, što će, nadamo se, u narednom periodu biti da kažemo, neki neki preduslov da ne postoji više to produžavanje roka za studente u budućnosti. Nisu naši studenti ni nesposobni, ni lenji, ni neinteligentni, ali prosto uslovi u kojima su se školovali i uslovi u kojima živimo poslednjih godina su ih verovatno naterali da moraju da rade tokom studija, da se brinu o svojim porodicama, te iz tog razloga im to ne možemo zameriti i trebamo im pružiti mogućnost da nastave svoje školovanje.Ono što je nama izuzetno važno to je da ova Srbija kakva je bila do sada je dobra, lepa, naša, ali mi želimo da je menjamo, želimo da ona bude bolja i zaista smatram da će ova Vlada i Ministarstvo i novi ministar imati priliku to da promene i zaista smatram da smo na dobrom putu. ima narodni poslanik Ljubinko Rakonjac, a neka se pripremi narodna poslanica Olivera Ognjanović. **Ljubinko Poštovani predsedavajući, Milićeviću, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, prvo bih želeo da se obratim poštovanom ministru Šarčeviću sa željom da mu za uspešan rad na ovom poslu, jer se nalazi na čelu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, jednom od najznačajnijih ministarstava.Ne sumnjam da će on uspeti na ovom poslu, jer zaista iza sebe ima uspešnu biografiju i ima dobre rezultate, biće neophodan samo dobar tim saradnika i onda će uspeh biti zagarantovan.Kao prvi dokaz toga jeste to da je on za kratko vreme doneo neke odluke i uspeo da obavi deo posla koji nisu obavljeni za poslednje dve godine. Kao primer daću, da je Vlada izabrala Savet za naučni i tehnološki razvoj, a da za poslednje dve godine, a nije bilo razloga da se to tako brzo ne završi a to je zaista u kratkom roku ministar lako uradio.Poslanička grupa SPS kao što je već rečeno i Zeleni Srbije podržaće Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju iz razloga koji su rekli većina diskutanata, ja ću samo neke napomenuti. Znači, treba dati šansu ti mladim ljudima da završe započete studije, oni su položili veliki broj ispita. Velikom broju tih studenta ostao je samo malo, nekome samo diplomski rad i jednostavno treba im dati dodatno vreme da završe započeti posao.Bilo bi loše ako bi loše ako ne bi usvojili današnji predlog zakona iz razloga što bi mnoge te ljude nešto demotivisalo i mnogi iz materijalnih razloga ne bi mogli da završe započete studije i to bi bilo loše i za njih, za struku i za državu u celini. Dakle, najbolje je za sve, za njih same, za nas, za državu Srbiju da se usvoji predloženi zakon.Mi smo predložili, mislim da u amandmanima ima, da se ovo produženje roka za završetak započetih studija odnosi i na magistrante i na doktorante. Mislim da to u amandmanima postoji. Mi ćemo podržati, takođe, da se i to usvoji, posebno iz razloga što se odnosi na doktorante, jer doktorska disertacija predstavlja veoma ozbiljno naučno delo i zahteva zaista veliko vreme i velike rezultate, veliki trud, veliki broj analiza. Često je to skopčano i sa vremenskim periodom da do prvih rezultata o nekim disciplinama možete doći tek nakon pet godina. Ako je taj ciklus i 10 godina, ako zahteva dva ciklusa istraživanja, to je 10 godina i to je zaista nemoguće završiti za kratko vreme. Posebno iz razloga što je sada taj broj magistara koji nisu uspeli da doktoriraju veoma mali i to ne predstavlja veliki trošak za državu, jer oni sami finansiraju doktorske studije, doktorate ili firme u kojima rade.Poštovani ministre, osim ovih članova zakona, ja bih želeo da iskoristim priliku danas kada ste tu da dam neke ideje što bi trebalo možda razmisliti u narednom periodu, poučen onim što sam u dosadašnjoj praksi kontakata sa Ministarstvom i rada u naučno-istraživačkoj organizaciji primetio da bi mogle neke stvari da se usaglase i poboljšaju, to sigurno nije posledica sadašnjeg stanja, jednostavno, to je stanje 50 godina, da neke stvari niko nije rešavao.Moja ideja je da se razmisli o sadašnjem statusu instituta, o finansiranju instituta. Naime, instituti su jedine javne ustanove čiji je osnivač država, a da nemaju institucionalno finansiranje, da su oni na klasičnom tržištu. Znači, oni nemaju obezbeđena sredstva, već na tržištu što uspeju da obezbede. Takav način opstanka je neodrživ više, jer zaista, sredstva za rad i funkcionisanje instituta i naučno-istraživačkog rada trebaju stalno da pristižu, da može da se planira makar u toku jedne godine sa koliko sredstava može da se raspolaže.Sadašnji način finansiranja preko projekata otprilike zadovoljava samo pola sredstava koji je neophodan za rad instituta. To nije dovoljno. Osim ovoga, plata i zarada, znači, još 50% ostalih troškova, to su naučno-istraživački rad, terenska istraživanja, razna osiguranja i druge neophodne stvari koje treba uraditi.Poštovani ministre, hteo bih da iskoristim ovu priliku, takođe, da pomenem da naučna zajednica očekuje od vas da sredstva za izdvajanje iz budžeta za naučno-istraživački rad budu veća. Ona su zaista sada minimalna. To nije sadašnje stanje, to je jednostavno stanje poslednjih 15 godina. Jedini period kada su ona bila 1%, to je period, ja mislim, profesora Unkovića, kasnije su sve bila manja, a sve zemlje koje žele tehnološki je razvoj i napredak, moraju imati veći stepen izdvajanja za nauku.

Hvala lepo. Evo, ja zaključujem. Znači, ako bi moglo makar u naredne dve godine da se povećaju ta sredstva. Ne mora ove godine da bude 1%, ali postepeno neka se povećava. **Đorđe Milićević**

Mi smo na Vladi usvojili to kao jedan od dva najvažnija strateška razvojna pravca našeg Ministarstva, takođe na Svetskoj banci. Ja se nadam da će vrlo brzo doći to i u Skupštinu. Upravo radimo na tome da postoji kombinovani model finansiranja nauke kroz institucionalni model, kao i kroz projekte i to će se zaista raditi, i evaluacije, svi ovi procesi upravo dve godine. Kolega pomoćnik za nauku je vrlo uključen, gospodin Tanić, a vi ćete ovih dana dobiti pozive na saradnju.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre i pomoćnici, kako je tačka dnevnog reda Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, smatram da je neophodno i potrebno da što pre usvojimo ovaj predlog iz razloga što nema napretka ni privrednog ni društvenog bez kadrova. Mladi visokoobrazovani ljudi su od velikog značaja za našu zemlju, što je i stav SNS. Zato smatram i zalažem se za što hitniju primenu Predloga dopune Zakona o visokom obrazovanju.U skladu sa tim, slažem se da se studentima koji su po prvi put upisali studije 2013. na 2014. godinu godinu dozvoli i nakon proteka redovnog intervala studiranja, odnosno ulaska u tzv. petu godinu zadrži pravo finansiranja iz budžeta Republike Srbije, kao i da se starijim generacijama studenata dozvoli da završe studije i nakon isteka predviđenog roka od maksimum osam godina.Iako ovim odstupamo od redovnog studiranja, bitnije je stvarati obrazovane ljude i podizati nivo obrazovanja našeg naroda. Bitnije je stvarati mlade ljude koji će sutra svojim znanjem, kulturom i sposobnostima podsticati širenje evropskih vrednosti u našoj zemlji.Cilj započetih reformi jeste da u Republici Srbiji nakon 2020. godine bude najmanje 35 do 38,5% generacije u populaciji od 30 do 34 godine koja ima visoko obrazovanje. Upravo ovom dopunom Zakona o visokom obrazovanju stvorićemo još neophodnih kadrova, a takođe dopuna ovog zakona je neophodna radi daljeg usklađivanja sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju

Zato je ova dopuna zakona upravo dodatni podstrek studentima i na ovaj način im omogućavamo da ostvare svoje pravo, a to je pravo na obrazovanje.Postoji obrazovanje.Postoji jedna vrsta kapitala koja je jednako važna kao tekući ili stalni kapital. To je humani kapital. To je stalno ulaganje u ljude, znanje i nauku. To je ono ulaganje koje će nas postaviti visoko na lestvici u međunarodnoj zajednici. Smatram da je svako ko se protivi ovoj dopuni zakona upravo direktno protiv studenata i vrši sprečavanje napretka naše zemlje.Zato vas pitam da li zaista želimo školstvo u kojem neće postojati druga šansa, u kojem će često nedužni studenti snositi posledice za razne neprilike koje nosi život? Da li želimo uplašene, psihički opterećene mlade ljude, koji jedino brinu o ispunjavanju formi normativnog sistema i da li će biti dovoljno jaki i čvrsti da prevaziđu sve prepreke jer nemaju drugu šansu?Znanje šansu?Znanje i organizovanost su vrline koje posebno gaji i neguje evropska zajednica, koje su potrebne jednoj modernoj državi koja ne želi da otežava pristup visokoškolskom stepenu obrazovanja.Upoznati smo sa opštim odredbama konkursa za upis studija po kojima visokoškolske ustanove utvrđuju broj studenata koji se finansiraju iz budžeta koji utvrđuje Vlada svojom odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za univerzitete i fakultete čiji je osnivač Republika za aktuelnu školsku godinu, odnosno u okviru ukupnog broja studenata odobrenog u dozvoli za rad visokoškolske ustanove.Ovaj predlog zakona nam dostavlja informaciju da raspolažemo sa dovoljno sredstava u budžetu Republike Srbije za finansiranje visokoškolskih ustanova, vrednih i radnih studenata koji ostvare 48 ili više ESPB poena. Dakle, ne vidim razlog zašto bi bilo ko od uvaženih kolega poslanika imao bilo kakvu primedbu na dati Predlog zakona i glasaću za ovaj predlog. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Stanija Kompirović, a neka se pripremi narodna poslanica Sonja Vlahović. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa svojim saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u danu kada govorimo o dopuni, promeni Zakona o visokom obrazovanju, koji je donesen 2005. godine, a koji je u međuvremenu trpeo mnoge promene, izmene, samo zbog vremena u kojem se nalazimo, u vremenu koje će nam doći i pretrpeo je u cilju poboljšanja i prilagođenosti određene dopune u cilju poboljšanja i vremena kroz koje prolazimo i koje smo danas i onog koje će biti potrebno za više godina i perioda koji dolazi ispred nas.Sve nas.Sve promene do sada bile su u interesu studenata, kao povećanja broja visokoškolskih ustanova i ljudi, da bi sticali što više znanja koje će primenjivati kasnije i dalje u svom budućem radu i životu. Delatnost visokoškolskih ustanova se odvija kroz strukovne i specijalističke studije i kroz obrazovanje, pa se i sistem obrazovanja odvija i sistemom bodova, gde je studentima danas omogućeno da sa 48 bodova, što je i dopuna ovog zakona, dođu do željenog upisa na sledećim godinama fakulteta, znači da svoje studije nastave na teret budžeta.U današnjoj finansijskoj, ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazimo našim mladima to omogućava da pre dostignu svoje ciljeve i da dođu do željenih rezultata u koje ulažu mnogo napora, svog rada i truda. naše ministarstvo i Vlada su tu da pomognu studentima u svim svojim mogućnostima i sferama, kada se to ispred njih nađe i kada se to od njih zahteva, što je velika pohvala našeg ministarstva.Znači, studentima u toj situaciji je omogućeno da dođu do željenih ciljeva i onda kada su bili često sprečeni da do tih ciljeva dođu iz mnogih razloga, da li su to ekonomske situacije ili problemi u kojima se nalaze, u kojima se sreće naše društvo i to im je onemogućavalo.Naša Vlada i ministarstvo, moram da istaknem i da kažem, tu da svakog momenta pomogne našim studentima koji se nalaze na području KiM i zahvaljujući našoj Vladi na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem studenti i njihov način života na prostoru KiM se odvija u lepim okvirima, u okvirima savremenog načina studiranja, gde im je omogućeno da u okvirima možda suženog načina života steknu mnogo više znanja, nego što se to misli i očekuje. Time i naše institucije žive na prostorima KiM. KiM. Sticanjem svog znanja, oni stiču mogućnost da sutra odbrane svoj način života tamo gde jesu, ne samo što su im omogućeni način studiranja u najsavremenijim uslovima sa mnogo dobrog kadra i stručnog usavršavanja, nego su im omogućeni svi uslovi i drugog načina života koji prati studentski život. Znači, oni su tu da da im se to pruži i da im se omogući u najboljim okvirima, da time naše institucije i naš narod tamo živi, a sticanjem znanja steći ćemo mogućnost da se odbranimo od svih nedaća koje prate te prostore i te naše mogućnosti u budućnosti.Osim našeg državnog univerziteta koji je, normalno, prošao jedan težak put, zato što posle rata nije mogao da se smesti na prostorima KiM, nego se smestio u mnogim prostorima u Srbiji, on je ipak odlučio da naš univerzitet dobije svoje sedište. Naš univerzitet iz Prištine dobija svoje sedište u Kosovskoj Mitrovici. Znači, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i tu je omogućeno studentima, osim načina studiranja, omogućeno im je lep i ugodan život u studentskim domovima, što se mora studentima mnogo znači broj bodova 48 i oni dolaze iz različitih područja KiM, znači ima i onih koji dolaze iz teških enklava i sredina, gde je mnogo teško živeti, znači mora se voditi mnogo više uslova o njihovom načinu studiranja i pružanju tih mogućnosti. Veoma je bitno istaći da njihov život, iako se odvija na ograničenom prostoru, ograničenost nije u sticanju znanja, studenti dolaze iz raznih delova Srbije da upisuju naš fakultet i stiču znanja na našem univerzitetu.

dobije i da time zadrži broj mladih na tim prostorima.Što se tiče još ovog zakona, zadržaću se u tome da ću u danu za glasanje podržati predlog Vlade, podržaću dopunu zakona i glasaću za ovaj zakon, jer mislim da će doprineti studentima da što pre dođu do željenog cilj i sticanja znanja. Hvala. Hvala, poštovani predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre Šarčeviću sa saradnicama, danas su na dnevnom redu izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.Studentima, koji studiraju po starom programu, produžava se rok za završetak studija, a studentima koji su u tekućoj godini ostvarili 48 bodova rangiraju se u okviru kvota za finansiranje iz budžeta za školsku 2016/2017. godinu.Poštovani ministre Šarčeviću, ovo je za vas prvi predlog zakona, odnosno izmena i dopuna Zakona, samim tim samo pet članova, vaš prvenac. Ja vam želim uspešan rad i svi oni koji vas znaju, znaju da ćete opravdati poverenje koje vam je dao i ukazao premijer Aleksandar Vučić.Znamo Vučić.Znamo da ste razgovarali sa predstavnicima studentskog parlamenta Univerziteta, kao i da je Savet za visoko obrazovanje saglasan sa ovom izmenom i dopunom zakona.Kada

koji je privlačio studente iz celog sveta. Znam da ćete morati naporno da radite da bi se do 2020. godine rangirali još bolje među druge svetske univerzitete, da naš Beograd opet postane obrazovni centar, ne samo u regionu, kao što je danas, već i šire.Primetili ste da pojedincima visoko obrazovanje nije potrebno, prosto nije ih promenilo, jer se vredne osobine i osobine koje kao čovek stičete, ne stičete samo preko visokog obrazovanja, već donosite iz porodice, ali to danas nas neće sprečiti, u stvari u danu za glasanje da glasamo za ovaj Predlog izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević, a neka se pripremi narodna poslanica Ivana Nikolić. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas Predlog zakona koji zadrži odredbe čije je donošenje očigledno nužno. Predlog se odnosi na regulisanje materije koja je značajna za utvrđivanje statusa studenata i u pogledu roka za završetak studija koje su započete u skladu sa propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i u pogledu finansiranja njihovih studija na teret budžeta.Zakon o visokom obrazovanju koji je donet 2005. godine je do sada pretrpeo određene izmene i dopune. Međutim, zbog okolnosti koje sada postoje i zbog situacije u kojoj se sada studenti nalaze neophodno je doneti zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Pre svega, u vreme kada je zakon donet, odredbe istog nisu bile u potpunosti u skladu sa realnim stanjem, odnosno postavljeni su kriterijumi i uslovi za studiranje za koje studenti očigledno nisu bili spremni. Stvarnost je pokazala, što je izraženo u studentskim zahtevima, da postoji problem velikog broja studenata sa ispunjavanjem uslova. Veliki broj studenata je dugo studirao i iz godine u godinu su tražili produženje.Takođe se pokazalo da zbog standarda koji su uvedeni, donji prag za budžet nužno mora biti smanjen, u ovom slučaju sa 60 na 48 bodova. Osim toga, mali broj studenata je uspevao da upiše narednu godinu sa 60 bodova, i to onako kako je predviđao član 88. Zakona o visokom obrazovanju, a to je da student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 60 bodova, ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.Važno budžeta.Važno je smanjiti broj bodova i produžiti rok u kome će studenti završiti studije započete po nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.Snižavanje broja bodova ne utiče na kvalitet studija, iz razloga što je na pojedinim studijskim programima i ovako teško da se postigne tih 60 bodova, a sa druge strane nema negativnih finansijskih posledica po budžet, jer se radi o istom broju studenata koji se finansiraju iz budžeta, a što se utvrđuje odlukom Vlade.Što se tiče ovog roka od tri meseca koji je ostavljen za usaglašavanje opštih akata visokoškolskih ustanova sa zakonom kad bude stupio na snagu, napomenula bih da su izmene takvog karaktera da fakulteti mogu krenuti i u direktnu primenu zakona, a svoje opšte akte će svakako usaglasiti u ostvarenom roku sa navedenim zakonom. Procedura usaglašavanja nije jednostavna, s obzirom na prirodu odlučivanja na univerzitetu. Postoji određeni postupak i postoje određene istance koje donošenje takvih odluka mora da prođe, pa samim tim i ovo usaglašavanje opštih akta sa navedenim predlogom zakona, odnosno zakonom kad bude stupio na snagu. Tu su odgovarajući odbori za uže naučne oblasti, senat univerziteta, savet univerziteta i svakom slučaju, studenti moraju u oktobru mesecu da budu uvedeni u nastavu. Zbog delikatne situacije u kojoj se studenti nalaze, ja bih pozvala svoje kolege narodne poslanike da nastave da budu konstruktivni u diskusiji kao i danas i kao i ja da podrže Predlog ovog zakona u Danu za glasanje. Hvala. Zahvaljujem predsedavajući.Uvaženi ministre, uvaženi predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, zadovoljstvo mi je da danas govorim o ovoj temi u danu kada raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Kada je reč o bilo kom nivou obrazovanja, smatram da treba sagledati sve okolnosti koliko je to u određenom trenutku moguće, koji utiču na jedna proces i da treba pokazati razumevanje i ružiti podršku onima kojima je potrebna.Pred nama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, a Zakon o visokom obrazovanju iz 2005. godine, do sada je menjan nekoliko puta u smislu pojedinih rešenja. Sa svakom izmenom se trudilo da se dođe do što veće podrške studentima, kao i povećanju broja visokoobrazovanih lica u našoj zemlji i što veće iskorišćavanje finansijskih sredstava iz budžeta koji su odvojeni za njihovo studiranje. Naravno, o svemu tome vodilo se računa i da se održava određeni kvalitet visokog obrazovanja.Sama činjenica da novi sistem studija nije bio u primeni na svim visokoškolskim ustanovama istovremeno sproveden i u svemu kako je prvobitno propisano, dovelo je do svih ovih izmena zakona, pa i do današnjeg predloga.Smatram da ovakav predlog treba da bude prihvaćen i u pogledu produžetka roka za studente upisane na osnovne studije i studije na višim školama, jer su se na mnogim visokoškolskim ustanovama poslednjih godina dogodile značajne dinamične promene, promene planova i programa studiranja. To znači da, ako bi studenti koji studiraju po starom sistemu prešli na bolonjski proces, studiranje bi se vratilo čak nekoliko godina unazad. Praktično, oni bi dobili nove ispite, a po programu po kojima su studirali određeni broj ispita bi bio priznat, a u ovom novom programu, ti ispiti ne postoje. Praktično, oni ispiti koje su oni položili, možemo reći da im se ne bi važili.Što se tiče predloga koji se odnosi na snižavanje broja bodova koji je potrebno ostvariti za dobijanje mogućnosti stavljanja na rang listu, na 48 bodova, i to da je na pojedinim studijskim programima iz raznih razloga, npr. uslovni predmeti ili dvosemestarni ispiti, teško ostvariti 60 bodova u jednoj školskoj godini, ali doduše slažem se da nije nemoguće ostvariti i prema podacima iz Ministarstva prosvete, činjenica je da ostvarenih 48 bodova nema finansijske efekte po budžet, s obzirom da se radi uvek o istom broju studenata koji se može finansirati finansirati iz budžeta, a što se utvrđuje odlukom Vlade, i onda se ti studenti rangiraju u okviru svojih fakulteta.Činjenica je da svega 10% studenata uspe da ispuni zakonski uslov i prikupi 60 bodova, te da cilj Vlade nije da ih finansijski optereti, zbog čega je predloženo da granica za budžet ostane 48 bodova, i zato smatram da ovaj predlog treba da bude prihvaćen.Takođe, napomenula bih, kada je reč o visokom obrazovanju i da postdiplomcima treba da se produži rok za završetak studija, jer to je grupa studenata za koje ne treba da se odvoje posebna sredstva iz budžeta ili neki posebni nastavni planovi, jer jer u suštini njihovo studiranje se svodi na eks katedre i na konsultacije sa svojim mentorima i jednostavno, ako se produži rok za studije, samo za studente na osnovnim studijama a ne i za postdiplomske, to bi na neki način bila diskriminacija koja nigde nije zabeležena u dosadašnjoj praksi. Ali nadam se da ćemo u raspravi u pojedinostima doći do najboljeg mogućeg rešenja i za ovaj nivo studija.Pred sam kraj izlaganja, želim da napomenem da dolazim iz opštine Ub,

kraju, istakla bih i da je premijer u izlaganju programa Vlade naveo da obrazovanje u daleko najvećoj meri doprinosi i društveno ekonomskom razvoju jedne zemlje i da predstavlja najisplativije ulaganje u dugoročno blagostanje. Smatram da između ostalog i prihvatanje ovih predloga put ka pomenutom razvoju i pozivam sve poslanike da podrže ovaj zakon. hvala. **Đorđe Milićević** Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović.Neka se pripremi narodna poslanica Aleksandra Jerkov. **Dragan Hvala gospodine predsedavajući.Uvaženi gospodine ministre, zakon koji sada hoćemo da malo promenimo donet je 2005. godine. Imamo nameru da rok našim studentima produžimo za još dve godine i onda prostom matematikom dolazimo do zaključka da će vreme studiranja na fakultetima koji traju četiri ili pet godina biti 13 godina. Dakle, biće u odnosu na ono što su normalni vremenski rokovi, produženo dva i po, u pojedinim slučajevima i tri puta.To je lepo i mislim da je to zaista dovoljno i mislim da posle ovog produženja nikakva produženja nikada više ne bi trebala da budu tema naših razgovora.

Pošto ste posle toga spomenuli da radite na pravljenju jednog novog zakona o visokom školstvu, ja vas molim da u taj zakon uvedete i stavite nešto što predstavlja obavezu studenta.Potpuno se slažem da sva prava njihova treba da budu ispoštovana, ali mislim i da je 13 godina kojih ovim dobijaju sasvim korektno vreme. Onda mi je tu zapala u oko onaj nedostatak koji vidim da su i kolege koje su pre mene govorile spominjale, da tu nismo spomenuli studente koji su na postdiplomskim studijama, da i njima treba produžiti rok magistarskih i doktorskih studija. Opet me je to povuklo na jednu stvar kojom se stalno, baveći se politikom u nekih zadnjih četiri, pet godina srećem. Čini mi se gospodine ministre da uvek bavimo mnogo više onima koji su loši nego onim koji su dobri. Ne mislim da nikoga uvredim, prihvatam sve subjektivne i objektivne okolnosti koje su bivale prepreke u studiranju ovih koje su svoje studiranje prolongirali.U doba kada sam ja završavao fakultet, moj fakultet je trajao pet godina, prosečno vreme studiranja je bilo sedam, osam godina. Govorim o Stomatološkom fakultetu Beogradskog Univerziteta.Šta se od tada desilo? Šesnaest godina sam radio kao profesor stručnih predmeta u Medicinskoj školi u Kraljevu. Odgovorno vam tvrdim da je najjača generacija bila prva. Svaka sledeća je bila gora od prethodne. Bogu hvala, iz tih generacija danas imam veliki broj kolega, veliki broj akademskih građana, ali smo negde, gospodine ministre, proklizali.Došli smo danas u situaciju da imamo ljude koji su završili fakultete, a nemaju školske drugove, jer se ne zna gde su, kada su i sa kime su išli u školu. Došli smo danas u situaciju da je čudno kada neko kaže, a ja to volim da kažem, da sam ja u školu išao kada sam bio mali. Sad, eto, ja sam išao u školu kada sam bio mali i završio sam fakultet kada je bilo vreme.Sada, imamo i one druge probleme koji nisu možda i sigurno nisu tema vašeg rada u ministarstvu. Šta ćemo sa onim aferama, tipa, indeks na Kragujevačkom Univerzitetu koja je najveća afera, a nije razrešena? Zašto stalno u ovome mislimo na one koji su lošiji? Šta ćemo sa studentima koji skupe 60 bodova? Šta ćemo sa studentima koji imaju prosek preko devet? Šta ćemo sa studentima koji završavaju svoj fakultet u roku? Kojim je aktom, kojom idejom, ja vas molim kada pravite zakon osmislite.Ta grupa onih koji trebaju da budu ponos i motor ove zemlje predviđena da bude zaštićena. Ja za sada to nigde nisam našao. Onda se čudimo kada nam odlaze doktori iz zemlje Srbije i onda se čudimo, a i to smo doživljavali i sa lokalnih skupštinskih govornica, nažalost, i od nekih ministara iz prošlih ministarstava da su davali izjave - pa nek idu ako je bolje. Ko će ostati? Vi, kao ministar prosvete morate da budete glava te kuće i vi morate u vašim razmišljanjima da svaku od ovih stvari uzmete u obzir.Meni se lično i svidelo što ste u jednom momentu bili oštri i što ste odgovorili na način na koji vam postavljamo pitanja. Video sam tu energiju i tu mora da bude energije, a problemi sa kojim se hvatate, evo, ja sam samo deo njih osvetio, probajte da ih razrešite i ne zaboravite i one dobre. Hvala

Zahvaljujem gospodine potpredsedniče.Gospodine ministre, koleginice i kolege, pošto se gospodin ministar ljuti kada pričamo o stvarima koje on ne smatra da su tačka dnevnog reda, onda prvo da ga pitam u vezi sa tačkom dnevnog reda – a gde ste vi bili do sada? Zašto vi dolazite sa ovim predlogom zakona sada kada je školska godine završena, kada je nova školska godina počela, kada mnogi na koje se odnosi ovaj zakon ne znaju šta da rade. Fakulteti nisu znali da ih posavetuju, neki su imali dodatne troškove, neki su čekali da se usvoji zakon, neki su tražili razne pobočne kanale da saznaju šta treba da rade?Zapravo, moje pitanje vama je kog dana ste vi saznali da ovaj problem postoji i kog dana ste shvatili da se taj problem može rešiti zakonom i da li je to bio dan kada ste ovaj zakon predložili u Skupštini ili se to desilo malo ranije?Drugo moje pitanje u vezi sa ovim predlogom sa kojim ste danas došli – gde se u njemu nalaze prve generacije studenata koji su upisani po bolonjskom sistemu? potvrđivali, kada su neki od narodnih poslanika govorili o tome da Bolonja nije baš na pravi način ušla u naše visoko obrazovanje.Neko može da govori da je sam sistem loš, neko može da govori da je dobar, ali činjenica je da to opredeljenje, tada Republike Srbije da se bolonjski sistem prima i u našem visokom obrazovanju, mnoge visokoškolske ustanove nisu primenile na pravi način.Prvih nekoliko generacija bolonjaca su bili svojevrsni eksperiment i zaista nisu krivi za to, za situaciju u kojoj su se danas našli. Nejasno je zbog čega se ovaj zakon danas ne odnosi na njih, a odnosi se na neke koji mnogo duže od njih studiraju. I videćete kada budete razmatrali amandmane da između ostalog postoji i jedan amandman koji predlaže da se i oni uključe u ovu grupu kojima se produžava rok završetka studija.Vi ste bez sumnje, kao i mnogi narodni poslanici, dobili mnoga pisma i od tih studenata, kao i od svih drugih. Jako je ružno što se o tim ljudima govori kao o nekakvim neradnicima, lenjivcima, ne znam kakva se sve mogu u javnosti čuti, zapravo zapravo kako se oni sve opisuju u javnosti zato što su zaista njihove sudbine različite. Oni u većini slučajeva moraju da rade. Podatak o broju ljudi koji uzimaju keš kredite zbog toga da bi mogli deci da plaćaju članarinu, školarinu je zaista apsolutno bio poražavajući.Ono što je još dodatni problem, nadam se da se nećete ljutiti, nije direktno u vezi sa ovim zakonom, jeste to što naši studenti zapravo i ne znaju šta oni za te basnoslovne cene školarina uopšte i dobijaju, posebno na društvenim fakultetima gde realno fakultet još nema nešto mnogo troška oko studiranja i to jeste još jedna od velikih problema o kojima oni veoma teško onome što su nam oni saopštili, a verovatno ste i vi dobili od njih takve informacije, ukoliko se za njih ne bi produžio rok, a neki fakulteti već do kraja nedelje kada mi možda nećemo ni usvojiti još izmene ovog zakona, završavaju taj period u kome oni mogu da se reupišu na godine, oni procenjuju da će njihovi troškovi, da bi mogli da nastave studiranje, iznositi oko 100 hiljada dinara i naravno da procenjuju da će mnogi od njih koji ne budu mogli sebi da priušte te troškove napustiti školovanje na fakultetima.Zbog toga vas pozivam da još jednom razmislite o tome da se i oni uključe u ovu grupu ljudi kojima se produžava zakon.Neću biti prva koja kaže da smatram da su ove promene kozmetičke. Nadam se da ono što ste rekli da pripremate zakon o visokom obrazovanju da će to biti istinito. Nadam se da ćete to raditi u saradnji sa Narodnom skupštinom, da mi nećemo videti Predlog zakona tek kada dođe i nadam se da ćete imati vremena da pogledate strategiju koju je usvojila Vlada u kojoj niste vi lično bili, ali Vlada koja se sastoji od istih stranaka koje danas čine Vladu i da ćete sledeći put kada dođete moći da nam kažete kako u naredne tri godine nameravate da implementirate to što u strategiji piše, pa da vidimo, ili da menjamo strategiju ili da menjamo Vladu. Hvala. Reč ima ministar Mlade Šarčević. Izvolite. **Mladen Šarčević** Zbog javnosti i zbog vas, 22. avgusta smo mi iz ministarstva uputili proceduru da ovo krene u ovom pravcu. Ne mogu da odgovaram zašto su pomoćnici ministra za visoko i prethodni ministar tome rekli – kategorično ne. Malo sam se udubio i prihvatio da krenemo u tu priču. Naravno da sve dalje procedure traju tri nedelje ne mojom voljom.Zatim, voljom.Zatim, Savet za visoko je bio na odmoru. Kada su došli onda su oni bili bitni. Zaista ne znam šta da odgovorim drugo nego da poštujem.Mi smo prvobitno stavili doktorante i magistrante u našem predlogu. Međutim, zaista ne znam, naučite me, imam 60 godina kako da ignorišem institucije. Tako sam vaspitan. Imam problem sa samim sobom. Kada bude Skupština nekada raspravljala o telima koje vi formirate, to je bio moj zahtev i neka energija koju menjamo, da pitamo i te ljude.Ja sam studente podučio kao stariji kolega da se zaista prvo bolje organizuju, imaju nekakva dva, tri krila. Pokušavaju da dokažu da su prebrojavanjem broja fakulteta utvrđena nekakva većina. Bavim se na taj način sobom. Ja sam im svakako dao prvi savet, a to je da imaju kvalitetnu nastavu. Da je to prvi uslov, da će svakako biti jedna od grupa koja će biti pozivana da učestvuje u svim procesima.Ono što je rekao kolega, svakako će oni najbolji studenti imati mnogo više reči.Mi smo isto iskoristili vreme u toku leta, pomenuo sam malopre, da vrlo demokratski čujemo šta kaže akademska zajednica. Zaista je bilo fakulteta koji su to počeli na vreme. Odbili su, neki čak umetnički, neki koje nismo pitali, čak mnogo više privatnih je odbilo.Mi smo imali samo to da kažemo radi istine i plan B, a šta ako vi ne usvojite ovde, a šta ako ne bude Vlada htela da usvoji. Znači, pravili smo stratešku priču da ne košta ljude mnogo, da utičemo na fakultete da im ne naplate sad surovo nešto, što ne bi trebalo. Uticaćemo to i ubuduće. Kada budemo menjali zakon, biće to vrlo važna politika Ministarstva. Onda smo takođe tražili pod onom varijantom šta bi bila ako ne bude. Ispiti koji su vrlo slični do 65-75% prihvatljivosti i sličnosti da se priznaju.Neki fakulteti, i to smo tražili kao mišljenje, naveli su kao razloge da su zagasili predmete, da nema profesora, nema udžbenika, to nije bila bila istina. Svi razlozi su temeljno urađeni i ono što je odgovornost do mene i mog tima, zaista pokušavam da ovde dokažem da nije bilo prilike da mi prebacujemo odgovornost na druge, nego u datim okolnostima i u datom vremenu uradili smo ono što smo mogli. Hvala na savetima.

koji pozdravljam, zaista hvala ministru što se s vremena na vreme uključi u raspravu pa odgovori kolegama na postavljena pitanja, imali smo jedno pitanje koje se provlačilo u nekoliko navrata na koje nismo dobili odgovor – da li će studenti koji su upisali po Bolonji

možete da mi obrazložite.Član 107. – govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Gospođice

zaista je ovo važno pitanje i odgovorili ste na prvi deo, ja smatram da je to trebalo, moglo i moralo malo brže. Još jednom se pokazalo da su nas izbori za koje se tvrdilo da ni na koji način neće poremetiti funkcionisanje ničega u Republici Srbiji umnogome poremetili, izbori koji su bili lična želja jednog čoveka, tako da smatram da uopšte nije bilo potrebe za ovim kašnjenjem.Ali, ovo drugo pitanje je izuzetno važno. Zbog čega bolonjaca nema sada u ovom produženju? Kada razmišljate o visokom obrazovanju, da li razmišljate o tome šta je potrebno tom sistemu visokog obrazovanja ili se razmišlja o tome ko u kom trenutku pritiska, ko u kom trenutku je glasniji jer ako je to način funkcionisanja kada je u pitanju visoko obrazovanje, onda je to izuzetno opasno. ste dužni, zbog tih ljudi kojih uopšte nije malo, da odgovorite na pitanje – šta se sa njima dešava, da li će im biti produženo, jer sume koje ovog trenutka fakulteti od njih zahtevaju da bi izvršili taj reupis do kraja nedelje uopšte nisu Mislim da smo dužni da im ovde pružimo odgovor. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, danas imamo temu koja nam se iz godine u godinu ponavlja. Ono oko čega mislim da se svi ovde slažemo, to je da treba da otvorimo i stvaramo društvo jednakih šansi. Pod tim geslom jednakih šansi po ko zna koji put produžavamo rokove za studente koji su upisali još 2005. godine svoje studije. Ali, mislim da ovde u ovoj sali, iako želimo ponekad da budemo i prestrogi u delu da kažemo – dosta je bilo više studiranja preko dozvoljenog roka, dolazimo u situaciju da otvorimo pitanje sa koliko aspekata možemo da posmatramo današnjeg studenta, magistranta i doktoranta. Pre svega, u kom ambijentu živimo? Živimo u ambijentu u kome u protekle četiri godine smo imali sprovedene ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju koje su pogodile sve društvene slojeve, pa tako i studente i magistrante i doktorante, koji zaista u svom okruženju možda nisu imali ni vremena ni mogućnosti da završe započeti posao, kada govorimo o studijama.Ali, ono što je važno da kažemo je da, kada su u pitanju ekonomske reforme i fiskalna konsolidacija, treba da upoređujemo stalno procenat visokoobrazovanog kadra u Srbiji u odnosu na države regiona i u odnosu na države članice Evropske unije. Svesni smo toga da je 10% visokoobrazovanog kadra u Srbiji steklo svoje diplome na državnim univerzitetima, 6% na privatnim univerzitetima, da je to ukupno 16%, ali taj procenat u razvijenim državama ide od 40 do 60%.Naš 60%.Naš strateški cilj, kao države Srbije, je 35%. To znači da se jako malo nalazimo na toj na kojoj smo sebi zacrtali određene zadatke i da treba jednostavno da upotrebimo sve svoje resurse u državi, sve relevantne subjekte u društvu da ovaj procenat podignemo na određeni način. Ako želimo da Srbiju stvaramo kao društvo znanja i društvo inovacija, treba da dajemo podršku svima da uče i da shvatimo da je učenje jedan kontinualan proces sa kojim treba da se nosimo svi, kao i mi poslanici, kao i studenti, kao i srednjoškolci i osnovci. Ono što sigurno nama predstoji je reforma obrazovanja, ali reforma i visokog obrazovanja. Ta reforma sigurno neće početi preko noći i ona je pre svega počela određenim predradnjama koje je u protekle četiri godine kako-kako Ministarstvo prosvete u ovim teškim vremenima sprovodilo.Ako želimo da kažemo, da budemo pošteni, šta je sve to Ministarstvo prosvete i nauke radilo u proteklom periodu, onda pored onoga što ste čuli, što je moj kolega Orlić rekao, da je stvorio i taj centar za etiku i centralni registar u kome će zaista da se svi doktorati stave na izlaganje javnosti. Ako kažemo da je postignut i formiran centar u kome će se vršiti objedinjenost nostrifikacija diploma, na koju se čekalo do sada i više od godinu-dve dana, moramo da kažemo da su i stvoreni uslovi za stvaranje novog jednog predloga novog zakona o visokom obrazovanju, o čemu je i ministar govorio. Ali, treba reći i da je urađena Strategija za internacionalno visoko obrazovanje i Grupa za IT, koja je objedinila određenu vrstu registara, kada govorimo o visokoškolskim ustanovama, čak i kada govorimo o delu koji se odnosi na objedinjenu cifru u budžetu Srbije, znači, zajedno sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom nauke i prosvete, praktično su utvrdili podatke o sopstvenim prihodima svih naučno-istraživačkih ustanova.Znači da se dosta toga radilo, pogotovo kada govorimo o projektima koje je ministarstvo nosilo, da je 18 projekata u toku u saradnji sa Evropskom unijom u ukupnom iznosu od 17 miliona evra, ali da je Odbor za nauku i prosvetu i Odbor za evropske integracije usvojio pregovaračku poziciju za poglavlja 25. i 26. koja se odnose upravo na ovu oblast, što je značajni iskorak i pokazatelj koliki je trud i napor uložila ne samo Vlada Republike Srbije, nego i parlamentarci. Kada su odlazili u međunarodne delegacije van Srbije, govorili su upravo o tome da je Srbija ta koja želi da uspostavi društvo u kome će zaista napredak ići u smeru ne samo ekonomskih reformi i privrednog razvoja, već i razvoja tržišta kapitala radne snage, koje jednostavno mora da ide zajednički sa razvojem nauke i tehnološkog razvoja. Zašto nauke i tehnološkog razvoja? Zato što kada govorimo o razvoju informatičkog društva i zalaganju svih i sa strane stručne javnosti i ministarstva, pa čak i prosvetnog saveta koji su doneli odluku i parlamentaraca ovde za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u srednje škole, treba reći da sve odluke koje su donesene su donesene na osnovu realnog stanja uopšte u Srbiji, a to stanje, treba da kažemo, je onoliko koliko je do sada bila mogućnost da se razvijemo kao društvo.Šta to znači? To znači da mi možemo u velikim gradovima, zaista da oformimo i centre i opremimo škole kada je u pitanju informatika, ali resurse, ljudske resurse je vrlo teško naći, jer kad donesete odluku da to važi za Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac onda je to jednostavno, ali kad kažete da treba da važi za 40 opština kao što su Prokuplje, Crna Trava, Trava, Vranje, Leskovac, onda tu postoje određeni problemi kada govorimo o školama koje se nalaze u ruralnim područjima.Znači da moramo da budemo svesni toga koliko smo kao društvo sposobni da donosimo ovako odgovorne odluke i da napravimo jedan veliki skok u društvu kada je u pitanju razvoj prosvete i nauke. Zašto sad govorimo o visokom obrazovanju? Zato što naši fakulteti, pogotovo tehnički fakulteti u Srbiji mora jednostavno sa delom koji se odnosi na informatičko društvo da budu vezani za velike kompanije koje se bave ovom oblašću. Zbog toga kad pričamo o dualnom obrazovanju, do sada smo imali modele kao što su stručne prakse, volonterski, pripravnički staž, jednostavno donese se ta odluka na nivou i visokog obrazovanja, da određene poslednje godine, pogotovo tehnički fakulteta, budu isključivo vezani za velike sistem, za velike privredne subjekte velike multinacionalne kompanije koje su otvorili svoje proizvodne pogone u Srbiji. Zbog toga kada govorimo veza između privrede i nauke mora da postoji, jednostavno mora da postoji na jednom zavidnom nivo i to Zakon o visokom obrazovanju mora da podrazumeva.S toga smatram, da je sigurno Ministarstvo kroz određene projekte na osnovu kojih je i razgovore sa svim relevantnim subjektima u društvu po ovoj temi donosilo sigurno implementiralo i ove predloge.Ono što treba reći da ukoliko danas govorimo o ovoj temi da dajemo mogućnost studentima da produže svoj rok studiranja, ja negde i kao profesor, koji zaista radim dosta sa studentima ne smatram to kao neku veliku manu svih onih koji žele da uče, da li da li govorimo o četiri i po hiljade ljudi ili govorimo o 12.000 ljudi koji su hteli da pokažu da jednostavno žele da uče.Osnovni problem se postavlja da li će država to finansirati ili oni stvarno imaju sami volju Ukoliko imaju sami volju da uče i da se samofinansiraju treba im pružiti šansu na određenim modelima i treba ih uputiti na nove modele učenja i nove modele studiranja i ne treba stopirati bilo koga u toj želji da stekne diplomu, baš zbog ovog niskog procenta visokoobrazovnog kadra u Srbiji. Mislim da mi kao društvo zaista uvek moramo da budemo na strani studenta, jer ne postoji taj Poslovnik koji danas u društvu može da kaže student nije u pravu. Student je uvek u pravu kada želi da uči. Ali, ono što treba država, to je da stvori ambijent u kome će on zaista moći da ostvari svoja prava. Mi se uvek nalazimo negde na granici da li možemo da pomognemo ili ne? Ali, kada kažemo da ništa ne košta fakultete to što oni uplaćuju, jednostavno nije istina.Pre svega, korišćenje samih ustanova koje u ovoj državi postoje, zatim radnog vremena profesora koji daju po određenim grupama, izdržavanje objekata samih visoko obrazovanih institucija, zaista mnogo koštaju kad vi pogledate određene budžetske stavke, pogotovo kad je u pitanju Zakon o budžetu. Videćete da kada izvedete i podelite sa brojem studenata sa završenom diplomom onda je ta cena mnogo, mnogo, desetostruko veća nego u razvijenim državama koje imaju mnogo veći broj završenih studenata i jednostavno država uvek mora da nađe određeni balans.Obrazovanje i visoko obrazovanje ne sme da bude socijalna kategorija u društvu, već jedna razvojna šansa društva gde svaki od studenata na završnim godinama počinju da daju svoj neki doprinos privredi, ali sa tim završenim diplomama imaju obezbeđena određena mesta.Zbog toga je veliki značaj otvaranja fabrika, novih radnih mesta u Srbiji, pogotovo prestižnih kompanija iz inostranstva, pogotovo onih koji kažu da priliv stranih, direktnih investicija ne znači mnogo. Svakog ekonomskog stručnjaka možete da pitate on će vam reći da priliv stranih direktnih investicija direktno utiče na smanjenje siromaštva i utiče na povećan broj praktično rast i razvoj preduzeća i primenu inovacija u društvu. Jednostavno svako ko želi ovim da obezvredi rad Ministarstva prosvete i nauke je zlonameran i ne doprinosi uopšte razvoju nivoa svesti u javnosti da je učenje naš osnovni princip rada u kome možete da idete kao društvo napred.Na kraju bih završila sa tim da očekujemo nov zakon ovde u Skupštini. Očekujemo jedan nov koncept, odnosno jednu novu platformu razgovora i ja verujem da će ministar zaista obezbediti razgovor sa svim relevantnim subjektima u društvu po pitanju uopšte ne samo Zakona o visokom obrazovanju, nego svih zakona, jer ako je u pitanju imate određenu vrstu promena, reformi i da ta nova platforma će dovesti do razvoja i napretka društva.Zašto? Nama je potreba da jednostavno menjamo mnoge stvari kada je u pitanju nauka i primena inovacija, zato što tehnologija i tehnološki razvoj suviše brzo idu, društvene nauke ne mogu to da prate. Mi smo danas, jednostavno, okrenuti ka tim novim tehnološkim rešenjima i moramo ubrzano da pratimo te promene. Te promene će sigurno ići kroz nova zakonska rešenja i sigurno da je potreba veća podrška društva za takve promene.U danu za glasanje ne samo poslanici SNS će podržati ovakve predloge koji se odnose na nove promene, ali sam sigurna da će mnoge svoje predloge i nova rešenja podržati i poslanici opozicionih stranaka, jer ako su do sada govorili o tome da žele napredak i podršku svim studentima magistrantima i doktorantima onda će to morati da pokažu na delu.

tačka 4. – Po sledećem rasporedu se javljaju poslanici za reč naizmenično, prema tome da li podržavaju ili osporavaju predlog što navode u prijavi za reč. Ako u prijavi za reč nije navedeno da li osporavaju ili podržavaju narodni poslanici govore na kraju.Stav 4. kaže – Prijave za reč u pisanom obliku podnose se pre otvaranja pretresa.Znači, ono što mi ovde imamo jeste da smo danas nakon početka pretresa dobili spisak govornika u kome je koleginica Tomić bila navedena na spisku kao neko ko se opredelio – za. Međutim, mi smo sada već zašli u deo spiska u kome pričaju poslanici koji su se originalno opredelili kao neopredeljeni.I sada odjednom ispostavlja se da je spisak revidiran, da je koleginica Tomić odjednom neopredeljena. Mogu da shvatim da je neko na početku bio neopredeljen, pa da se tokom trajanja rasprave, opredelio za – za i – protiv, ali nije mi jasno kako se ovaj obrnut proces dešava, naročito ako se uzme u obzir da naredna dva govornika na revidiranom spisku koji pripadaju poslaničkoj grupi

a sada su odjednom neopredeljeni, a pri tome smo koleginicu Tomić čuli da je rekla – mi ćemo podržati ovaj predlog. Znači, ipak niste neopredeljeni nego ste – za.

prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika podnose poslaničke grupe i narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa, a ostali učesnici u raspravi usmeno po otvaranju pretresa.Tako

Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Ugroženo je dostojanstvo Narodne skupštine iz prostog razloga što smatram da su smatram da su kolege poslanici iz pokreta DJB u pravu zato što zaista postoje dva spiska i to se do sada nikada nije dogodilo, da menjate da menjate u sred rasprave spisak samo zato što menjate redosled govornika da bi poslednji govorili poslanici SNS. To zaista nije u redu. Zahvaljujem.

Poštovano predsedništvo, gospodine ministre sa saradnicima, poštovane kolege, poštovani građani Srbije, možda nije baš pravi trenutak u ovakvoj atmosferi da govorim, a da se trudim da budem da se trudim da budem koristan i Srbiji i ovoj Skupštini i Ministarstvu i svima. Ja bih najpre hteo da kažem da je koleginica Bićanin pomenula Strategiju obrazovanja kojom su rukovodili Vlasta Matejić i Ivan Ivić, u koju se zaklinjemo već dugo vremena. Tamo je u diskusiji istakla da je tamo napisano da 38% visokoobrazovanih treba da bude do neke tamo godine.Moram istine radi, pošto ovo sluša Srbija, da kažem da u Strategiji ne piše od ukupne populacije, nego ukoliko se Strategija bude sprovodila, onda će u nekom određenom trenutku neke određene godine 38% građana Srbije u uzrastu od 30. do 34. godine, dakle, u tom uskom uzrastu imati neki određeni procenat, konkretno 38%.Jako je velika razlika, zato što cela ideja strategije je da se prati ta kohorta, odnosno da budu oni koji su obuhvaćeni strategijom kroz školovanje, da oni budu iškolovani do nivoa univerziteta. Dakle, ovo je jedan opšti podatak, važan, ali da nema iluzije da nam se niko ne smeje kad kažemo – biće 38% građana građana Srbije sa visokim obrazovanjem. To je mimo ove moje poslaničke grupe, ali je jako važno da se kaže istine radi.Da pređem konkretno na temu. Tema je promenjen rok koji je dat zakonom koji je prvi put nastao 2005. godine. Postavlja se pitanje – zašto je promenjen rok? Mogu da razumem, verujte mi, drage kolege, mogu da razumem da je neka od ovih diskusija bila 2012. godine ili čak i 2008. godine, u prvom trenutku da su se neke kolege prosto ne baš konkretno dobro opredelile, pa sad hoće nešto da promene.Međutim, kada je počelo to, 2012. godine, ja mislim da su napravljene neke kardinalne greške koje mi sada ispravljamo. Ako ste zaista vi poslanici, ako je među vama bilo onih koji su glasali 2012. godine, doneli takve odredbe, ja mislim da to nije bilo nešto što je trebalo da pomogne studentima. To je bilo da otaljamo posao, pa da produžimo rok, pa nek oni vide šta će i kako će. Da je bilo iskrene želje da se pomogne studentima, prvo što bi trebalo na takvom jednom zasedanju pre četiri godine da bude rečeno, to je – radi se o tom i tom broju studenata, precizno.Zatim, kada je 2014. godine

Dakle, to je ono što fali ovome svemu. Da bi sada 2016. godine ponovo potpuno bez ikakvih podataka, kako da kažem, poverili na „majke mi“ i „časnu reč“ nekome da produžuje rok i da prosto bude, možda ćemo i 2018. iste ovakve stavove imati i morati da radimo, zato što niko nije uradio dobro posao 2012, 2014. godine, pa evo sad mi radimo pogrešan posao 2016.Jako bi me interesovalo da li je i u stenogramima sa sednice iz 2012. godine ili 2014. godine, da li je pisalo da je ovo poslednji put? Pošto, danas smo to čuli - e, ovo će stvarno da bude poslednji put.Ono što Srbiji fali, to je jako veliki problem, osećaj svakog od nas da kada se donese neka odluka ili neki zakon, da onda bude izvesnost da će to tako i da bude. Ja kao dugogodišnji čovek sa univerziteta, 43 godine sam radio, imao sam prilike da mi studenti kažu kad im unapred najavim nešto – pa, mi nismo verovali da ste vi ozbiljni. To je način kako funkcioniše Srbija.Dakle, Srbija.Dakle, da je bilo želje da se stvarno reši ovaj problem, već počev od 2012. godine trebalo je to uslovljavati, ono što ne radimo evo ni danas, da se kaže fakultetima, već zavisno od toga sa kog fakulteta dolaze ti studenti. Ja sam bio na jednom malom fakultetu, dakle, na Hemijskom fakultetu, i za njega mogu da kažem da smo se jako trudili da bude efikasan i dobar, ali jedan određen broj studenata je verovatno doveden u priliku da veruje u nešto što ne može da ostvari i bojim se da je jedan od velikih problema u ovom trenutku upravo to da ti studenti i dalje veruju čak i ako do 2016, odnosno 2018. godine ne budu završili, produžićemo mi to do 2020. godine, pošto i ovako odlučujemo iz malog mozga, bez ikakvih elemenata, bez ikakve procene. Dakle, to je prva stvar koju sam hteo da kažem i za koju verujem da je važna.Nastavak, da smo hteli da pomognemo tim studentima, mi na univerzitetu, trebalo je da kažemo, na tim fakultetima gde je to veliki problem, trebalo je da kažemo – dajte, kolege, pa još jednom ćemo vas uzeti u sistem obrazovanja na ta dva predmeta. Danas smo čuli da je neki veliki problem na Geografskom fakultetu. Ako Ako je Geografski fakultet taj koji ima taj problem, trebalo je da se taj problem rešava tamo, ali da se tačno kaže koji je broj, ko je odgovoran i kako ćemo izaći iz toga.Ovaj metod, gde se nešto što je oročeno do određenog dana produžuje dalje bez ikakvih novih elemenata, to je metod koji ni na koji način ne možemo da podržimo.Sada kada smo već došli u ovo stanje nevolja je u tome da je produžetak rokova verovatno jedini način, ali moramo da razumemo da bi bilo jako dobro, uz ovu našu odluku, da bude i jedna opomena i fakultetima i studentima da je došlo vreme da se počne verovati u bajke, kao što je npr. Pepeljuga gde će se tačno u ponoć to desiti i posle toga više nema – šalili smo se, produžićemo još za sat posle ponoći. Izvinite što ovako karikiram, ali to je jedna od tužnih stvari oko naše situacije.Druga stvar koja isto tako ima veze sa predlogom današnjeg zakona je stvar oko bodova, oko 48 bodova i cele te situacije. Tu je tek karikatura od onoga što je Srbija napravila sa svojom Bolonjom. Ono što u Srbiji nazivamo Bolonjom nema veze ni sa kakvim logičnim postavkama koje je Bolonja tražila. Moram da kažem, jako je malo fakulteta koji su nešto od toga probali da urade. Veliki je problem u tome što smo mi probali Bolonju da uguramo u stare kalupe. Mene su na fakultetu, kada smo probali da uvedemo Bolonju, pitali oni službenici dole – a koji mi pečat da udarimo u indeks? To je bio glavni problem Bolonje i zato na mnogim fakultetima se i danas priča o tome. Nekih 60 fiktivnih bodova treba da se pretoči u ne znam ni ja šta da bi se upisala prva godina. Godina po Bolonji više nema, ni jedna godina, postoji samo školska godina 2015/2016, 2016/2017. i u tom trenutku svaki student bira neke određene oblasti, predavanja, vežbe iz određenih predmeta i studira to. Dakle, jedna jako važna promena, i to je važno da se u Srbiji čuje.Zato koristim ovu priliku da kažem da je ovo po čemu mi sada radimo karikatura. Znam i zašto je došlo do te karikature. Ono što je ogromna opasnost, još i to da dodam, to je da smo povezali studiranje sa finansiranjem, i to godina za godinu. To su fakulteti nametnuli.

bih više govorio. Mi smo mnogo mala poslanička grupa i trošim vreme, pokušavam da pokažem da smo vrlo solidarni, vrlo konstruktivni, ali ovo je način na koji ne treba raditi. Hvala.